**Bebić, Luka (HDZ)** Prelazimo na - Izvješće o radu Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju za razdoblje od 6. veljače 2006. do 1. siječnja 2008. Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju sukladno članku 112. stavak 6. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju dostavio je izvješće o svom radu za razdoblje od 6. veljače 2006. do 1. siječnja 2008. godine. Materijal vam je dostavljen u pretince. Raspravu su proveli Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Izvješća ste dobili na sjednici. Vlada je dostavila mišljenje. Želi li predlagatelj dodatno obrazložiti izvješće? Da. Predstavnik predlagatelja, docent Vedran Katavić predsjednik Odbora. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, dame i gospodo zastupnici, gospodine državni tajniče. Dozvolite da u kratkim crtama vam približim izvješće Odbora za etiku. Dakle Odbor za etiku, znanost i visokom obrazovanju osnovan je 6. veljače 2006. godine temeljem članka 112. stavka 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te ima devet članova. Temeljem stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti članovi su izabrali sami predsjednika i zamjenika predsjednika. U opisanom razdoblju, a sukladno članku 6. Poslovnika o radu odbora, tri člana zatražila su razrješenje tj. dali su ostavke. član koji je bio izabran za predsjednika odbora zatražio je razrješenje nakon osnivačke sjednice. Njegova zamjena koji je predstavnik istog fakulteta također je izabran za predsjednika, a svoju ostavku najavio je nakon druge, a uručio nakon treće sjednice Odbora. Njegovim odlaskom za predsjednika Odbora izabran je dotadašnji zamjenik predsjednika. Ovi članovi obrazložili su svoje ostavke značajnim povećanjem svojim znanstveno-nastavnih obaveza na matičnom fakultetu. Treći član dao je zbog značajnih zdravstvenih tegoba ostavku krajem 2007. godine, koja je prihvaćena na prošlotjednoj sjednici Sabora. Poslovnik Odbora za etiku usvojen je na sjednici 3. srpnja 2006. godine, a etički kodeks na sjednici 13. studenoga 2006. godine. U razdoblju od osnutka odbora do donošenja etičkog kodeksa odbor je predmete zaprimao, ali ih nije obrađivao, izvještavao ili davao o njima svoja mišljenja, osim u najširem kontekstu. Sukladno članku 112. stavka 3. zakona, zadaća je Odbora za etiku i promicanje etičkih načela i vrijednosti u znanosti i visokom obrazovanju u posebnim odnosima i u odnosima prema javnosti te u primjeni suvremenih tehnologija i zaštiti okoliša. Odbor je tu svoju zadaću ispunio. Temeljem članka 11. Poslovnika o radu odbora, odbor je u proteklom razdoblju zaprimio 16 predmeta koji su izravno upućeni odboru. Za većinu predmeta odbor je donio završno mišljenje, a za neke je donio privremene odluke ili ih uputio drugim tijelima na razmatranje. Administrativnu, stručnu i financijsku potporu radu odbora od osnivačke sjednice do završno s 2. travnjem 2007. godine, pružala je Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa kada tu ulogu preuzima Agencija za znanost i visoko obrazovanje. Djelovanje Odbora za etiku predstavljeno je na više europskih i svjetskih znanstvenih i stručnih skupova, sjednicama UNESCO-a, suradnji i zajedničkim projektima s predstavnicima sličnih tijela u drugim zemljama gdje ističemo posebice SAD, Norvešku, Finsku, Dansku, Nizozemsku, Veliku Britaniju te Austriju te u javnim medijima. Suradnja s ustanovama u sustavu znanosti i visokog obrazovanja najvećim je dijelom ostvarena. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Želi li predstavnik Vlade uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a, gospodin zastupnik Gvozden Flego. Izvolite. Gospodine predsjedniče, predstavniče Vlade, kolegice i kolege. Na saborskom Odboru za obrazovanje, znanost i kulturu mi smo smatrali da ovo izvješće ne treba prihvatiti, a tome je cijeli niz razloga. Već i na sjednici odbora smo iznijeli cijeli niz dilema i gotovo strukturnih poteškoća u radu Odbora za etiku, a tokom vremena dakle između sjednica odbora na kojem je razmatran taj izvještaj i ove sjednice smo došli do uvida u još neke ja mislim neispravnosti u radu odbora. Podijelili, ja bih ih podijelio u nekoliko poglavlja. Riječ je o kadrovskim, riječ je o koncepcijskim i riječ je o pragmatičkim poteškoćama. Prvo, kadrovske opet dijelimo nekoliko aspekata i želim vas upozoriti da sastav članova Odbora za etiku ne ispunjava odredbe Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Članak 112. stavak 1. spomenutog zakona glasi Hrvatski sabor na prijedlog Vlade imenuje Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju koji ima 9 članova, dakle 9 članova, od kojih su 6 iz redova istaknutih znanstvenika i sveučilišnih profesora, a 3 su osobe primjerenog ugleda u javnosti. U sadašnjem sastavu imamo dva docenta, bolje rečeno jednu docenticu i jednog docenta. Dakle nemamo ljude koji su svi profesori istaknuti znanstvenici i osobe primjerenog ugleda u javnosti, nego imamo dva znanstvena ili znanstveno-istraživačka juniora. Podsjetio bih vas da je običaj u svijetu kada postoje etička povjerenstva da to budu iskusni seniori, da to budu osobe koje su u trajnom zvanju, s jedne strane da bi svojim iskustvom mogli uredovati među sporovima i s druge strane da ničim ne bi bila …/Govornik Jednako tako mi se čini da dva spomenuta juniora ne spadaju niti u redove istaknutih znanstvenika, niti s ljudima primjerenog ugleda u javnosti, osim ako naravno nisu genijalci, jer je za to ipak potrebno određeno iskustvo, a kao što znate znanstveno-istraživačka djelatnost je eminentno-kumulativna. Drugo, kolegice i kolege, zakon propisuje da odbor ima 9 članova. U trenutku podnošenja izvještaja odbor je imao 7 članova i nikada nije imao više, a danas ih ima 6, jer smo u međuvremenu razriješili još jednu članicu. Sastav od 9 članova mišljenje između ostaloga i zato da bi u odboru mogli sudjelovati predstavnici svih znanstvenih područja i da bi jednako tako u njemu mogli sudjelovati možda i ljudi primjerenog ugleda u javnosti, pa ne nužno i znanstveno-istraživačke i sveučilišne djelatnosti. Jednako tako, mišljenja smo da odbor ni svojim sastavom, dakle supstancijalnim ispunjenjem ne može u potpunosti udovoljavati zahtjeve koje mu je odredio poslodavac. Upozoravam vas da u odboru od sada 6, a donedavno 7 članova nema nikoga tko je stručnjak za etiku, mislim ni jedan član odbora nije filozof, etika je naravno filozofska disciplina, niti nekoga tko je stručno usko i duboko bolje rečeno profiliran u toj problematici. I konačno, što se kadrovske problematike tiče želim istaknuti da smo već i tokom rasprava na odboru, a pogotovo kasnije ustanovljavali da su neki članovi odbora u sukobu interesa. Dapače, od dekanice jednog fakulteta sam obaviješten da jedan član odbora također pod istragom za akademski integritet na matičnoj, dakle vlastitoj ustanovi, što samo po sebi nije inkriminirajuće, ali je zapravo također indikativno za sastav odbora. Drugo poglavlje na koje želim upozoriti, a iza čega je na svu sreću Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu stao, jest da primjedba da je sam kodeks napisan na način da on ne može biti korišten na konzistentan, pa na momente niti suvisao način i zahtjeva se dakle dosta ozbiljna i nomotehnička, kao uostalom i jezična redaktura, pa možda i rekonceptualizacija kodeksa. Osim toga u samom kodeksu postoje i strukturni problemi, jer je s jedne strane kodeks planirao da se Odbor za etiku ustoliči ili da se Odbor za etiku smjesti u Ministarstvo znanosti, a jednako tako je kodeks odredio da predmete Odboru za etiku dostavlja i Ministarstvo znanosti. Drugačije govoreći, u jednom dijelu svojih odredbi Odbor za etiku jest na žalost u našem slučaju produžena ruka jednog državnog organa i to po našem sudu ni u kom slučaju nije dobro. Osim toga u pravilniku Odbora za etiku, između ostalog piše i sljedeće, da Ministarstvo znanosti obavlja administrativne i stručne poslove odbora, pa jednako tako da se arhiva odbora nalazi u ministarstvu. Onoga trenutka kada izvršni organ vlasti počinje obavljati stručne poslove za neko tijelo, to tijelo zapravo prestaje biti u potpunosti samostalno i autonomno. I treće poglavlje jest ono koje sam uvjetno nazvao pragmatičnim tj. poglavlje koje govori o dosadašnjem radu odbora. Mišljenja i odluka su sročena pa možda čak i protivno dobrim običajima i najboljim praksama, tako da se iz dispozitiva koji izlaze sa sjednica odbora ne zna niti o čemu se radi jer nije opisan slučaj, a nisu navedeni razlozi zbog kojih je donesena određena odluka. Drugo, u jednom slučaju mišljenje odbora nije dostavljeno niti inkriminiranoj osobi, a niti mišljenje osuđenome, a kao niti njegovoj matičnoj ustanovi. Pa se zapravo postavlja pitanje na koji način cijela stvar uopće funkcionira? Što je svrha toga? I konačno supstancionalno gledano u praksi jedan dio mišljenja odbora je u direktnoj suprotnosti sa odlukama fakultetskog vijeća jednog od naših najvećih i najuglednijih fakulteta koje je najvjerojatnije stručno najkompetentnije tijelo u tom području u zemlji a možda i u regiji. Kolegice i kolege! Sabor imenuje članove odbora, Saboru odbor podnosi izvještaj i Sabor o njemu donosi sud. Mi mislimo da su to dovoljni razlozi da se ovaj izvještaj ne prihvati i da se time otvori mogućnost za promjene koje bi bile poželjne u kadrovskom smislu kao jednako tako i promjene koje bi bile potrebne u koncepcijskom smislu. Ako prihvatimo ovaj izvještaj bojimo se da niti nećemo otvoriti ovu mogućnost kada ćemo legitimirati i protuzakonitosti i nezakonitosti i ono što sam nazvao nestručnosti pa na neki način i nesuvislosti, nesuvislosti, a možda i zlouporabe određenih ovlasti. Ako ne prihvatimo ovaj izvještaj onda kao što sam rekao otvaramo mogućnost za i redefiniciju a možda i kadrovsku restrukturaciju tog odbora. Odbor za etiku bi nam svima mora biti primjer i svijetao, a pokadkad i nama ostalima nedostižni uzor. Meni se čini da je on toliko manjkav i u svojoj koncepciji i u svojoj djelatnosti, pa vas još jedanput pozivam na neprihvaćanje ovog izvještaja. Hvala lijepa. U ime kluba HDZ-a gospodin zastupnik Petar Selem. Izvolite! Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodo, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege! Ja nisam htio dva puta uzimati riječ i kao predsjednik odbora i u ime Kluba zastupnika HDZ-a jer mi se čini zaista da trebamo malo ekonomizirati vrijeme i da stvari koje možemo sažeti da tako i napravimo. Samo ću kratko ponoviti. Vi ste dobili svi izvješće odbora. Taj je odbor raspravljao o ovom izvješću o radu Odbora za etiku, da je konstatirao neke probleme koje je i kolega Flego sad ponovio. ponovio. Oni su tu u izvješću koje je pred vama. I da je na koncu ipak odbor sa 6 glasova za i 3 suzdržana donio odluku da se to izvješće prihvati. Ja bih sada otvorio neka pitanja u vezi upravo sa radom odbora pa i sa ovim izvješćem. Činjenica je da je ovaj Odbor za etiku, znanost i visokom obrazovanju praktički započeo svojim radom koncem 2006. godine kad je prihvaćen etički kodeks. Prema tome možemo konstatirati da se taj odbor nalazi još u jednoj neću reći eksperimentalnoj fazi, ali svakako u jednoj fazi u kojoj treba tek na na jedan bolji, kompletniji, potpuniji način definirati neke osnovne, temeljne stvari. Naime, nitko ne dvoji, nema apsolutno spora o tome da postoje neki temeljni problemi koje valja definirati da bi odbor u budućnosti mogao raditi zaista kvalitetno i da bi mogao u potpunosti odgovoriti svojoj svrsi. Ja ću spomenuti neke od tih problema. Problem odnosa prema odgovarajućim odborima i institutima u sveučilišnoj zajednici. na sveučilištu postoji također etičko povjerenstvo na razini sveučilišta. Na razini većine fakulteta postoje također etička povjerenstva. Mislim da se pri formiranju ovog odbora koji je nesumnjivo potreban i koristan nije dovoljno promislilo problem odnosa između ovog odbora i postojećih odbora na razini sveučilišta i na razini fakulteta. Što je ovaj odbor u odnosu na povjerenstva odnosno komisije, odbore kako li se već zovu na razini sveučilišta, na razini fakulteta? Da li je on neki treći prizivni stupanj, da li je on neko tijelo kome se mogu uteći nezadovoljnici odlukom na razini fakulteta ili sveučilišta? Nisam siguran da možemo zaista tako definirati svrhu ovog odbora. Pitanje je također kakav je odnos tog odbora prema znanstvenim radnicima koji ne rade u sustavu sveučilišta? Većina znanstvenih radnika je zaista obuhvaćena u sustavu sveučilišta, ali nisu svi. Postoje znanstveni instituti koji neki također vjerojatno imaju svoja etička povjerenstva, neki nemaju, ali kažem dakle tu otvaramo još jedan problem koji apsolutno u budućnosti moramo promislit i definirat. Drugi problem koji je već ovdje naznačen i koji je odbor u svom izvješću apsolutno i spomenuo, spomenuo, to je osipanje sastava tog odbora. Činjenica je da su dva predsjednika odbora do sada dala ostavke i to dva uglednika sa Bogoslovnog fakulteta, ukoliko točno kažem, što mislim moramo konstatirati sa žaljenjem jer sigurno da su se time preostali članovi odbora našli u jednoj situaciji koja je i za njih bila ne tako sretna i ne tako ugodna. Imali smo konačno i ovaj treći slučaj, ostavku koju smo neki dan prihvatili. prihvatili. Dakle, kažem postoji drugi problem. To je osipanje članstva. Mislim da je taj drugi problem u mnogočemu vezan uz onaj prvi tj. da je već pri formiranju odbora nije jasno definirana njegova svrha i namjena, da nije jasno definiran njegov odnos prema odgovarajućim tijelima na razini sveučilišta, na razini fakulteta i na razini drugih znanstvenih ustanova. Logično da u tom međuprostoru jasno je da su možda neki članovi odbora zaista zaključili da im je možda teško ili nezgodno raditi. Još jedna stvar koja je vrlo delikatna i tu logično da je odbor u jednoj delikatnoj situaciji. Radi se o odnosima unutar znanstveno nastavne zajednice. Znači, unutar jednog svijeta ako hoćete gdje smo svi kolege jer smo svi na neki način prijatelji bilo u istoj struci, bilo u drugim strukama. Prema tome, i tu je isto tako vrlo delikatno nekome suditi i presuđivati. Budući da je bila zadaća odbora da u nekim situacijama reagira ja bih spomenuo još jedan problem možda slučajan a to je da se Odbor za etiku znanosti u jednom možda malo ne tako logičnom razmjeru bavio problemima sa medicinskog fakulteta. Ja pretpostavljam da nekih problema ima na drugim fakultetima, da nisu samo medicinari ti koji dolaze u sukob sa nekim etičkim normama ili ih se s ne pravom može biti i to jasno okrivljuje da su došli u sukob s tim nekim etičkim normama. Međutim, u raspravi je odbor zauzeo jedan stav koji je mislim u redu i zbog kojeg ću ja predložiti konačni prijedlog u ime Hrvatske demokratske zajednice. Naime, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu je, bili su kažem tri suzdržana, stao na stajalište da odbor ne može ulaziti u meritum odluka koje je donio Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju jednostavno stoga što bi za ući u meritum bilo kojeg od tih šest mislim odluka da sam upravu, šest konačnih odluka, drugo su preporuke i upućivanja na druge instance. Trebalo bi jasno ući u jednu dokumentaciju za koju na kraju krajeva mi nismo ni kompetentni da u nju ulazimo. Prema tome, upravo zbog toga činjenica da je odbor podnio izvješće u čiji meritum mi ne možemo ulaziti, da je to izvješće argumentirano mi smo stali na stanovište i to će biti moj prijedlog kao zaključak kluba Hrvatske demokratske zajednice da se ovo izvješće prihvati ali da se apsolutno otvori i ja ću kao predsjednik odbora to inicirati, da se otvori pitanje odgovora na sve ove probleme koje sam sad natuknuo i otvorio i koje mi se čini da je apsolutno potrebno rješavati da bi u budućnosti Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju mogao u potpunosti ispuniti svoju svrhu.

ograničavajući se na ocjenu izvješća a ne i na način rada za koji nemam dovoljno argumentacije da bi komentirao kao ni na ustanovljenje odbora po kriterijima po kojima je formiran i osoba koje su za to izabrane jer mislim da mogu dati povjerenje onima koji su to u prethodnom mandatu napravili. Dakle, ja se ograničavam na samo izvješće i pokušavam iz izvješća rađe izvući dobre nego negativne stvari, ali naravno ne mogu ni preskočiti neku svoju vlastitu opservaciju u odnosu na ono što je eventualno moglo biti ili bi moglo biti bolje. svakom slučaju, vrlo zanimljiva i pohvalna činjenica da jedan ovakav Odbor za etiku postoji, da se uhvatio u koštac sa temom koja je vrlo delikatna jer je etika vrlo krhka, nikad dorečena i nikad jednoznačna. Čak je i teško, vrlo je teško je definirati i vremenom je mjerom i promjenjiva. Mijenjaju se okolnosti pa se i neki naši odnosi prema nekim stvarima mijenjaju. Ja bih pored same činjenice da je donesen kodeks kao pokušaj ili za sada nešto jedino što postoji po kojem odbor radi, ja bih istakao zadaće odbora koje su postavljene neovisno o tome koliko su te zadaće ostvarene, koliko su mogle biti ostvarene ili bi mogle biti puno više ali mi se čini izuzetno bitnim da se po prvi put govori o tome da je javnost rada prisutna Odbora za etiku, da je dostupna svakome i da se svak tome može prikloniti. Čini mi se vrlo vrijednim koliko se to uspjelo ili nije da je neprihvatljivo iznošenje optužbi na račun znanstvene etičnosti kolega bez podnošenja dostatnih dokaza za takve tvrdnje jer imamo praksu da se mnogi optužuju a da za to ne postoji valjana argumentacija, napose i s time se posebno slažem kad se to događa putem sredstava javnog priopćavanja. Čini mi se da su ove dvije točke, zadaće odbora izuzetno važne. Nadalje, čini mi se da je vrlo vrijedno istaknuti da su spremni na najoštrije osude anonimnog denunciranja i …/Govornik se ne razumije./… znanstvenika i znanstvenih ustanova putem masovnih medija uključujući Internet. Meni je drago da postoji svijest o tome da mora postojati ozračje međusobne znanstvene tolerancije, da se afirmira i da je Sveučilište u Zagrebu donijelo svoj etički kodeks na koji je odbor dao konstruktivne primjedbe, dakle već su neke druge stvari potaknute. Čini mi se da je ovaj odbor imao jednu nesretnu okolnost, sretnu ili nesretnu kako se problemu priđe, a to je što su određene teme odnosno određeni slučajevi ako bih tako mogao kazati kojima se etički kodeks bavio bile medijski vrlo zanimljive zbog osoba o kojima se radilo ili o temama koje su bile predmet toga i da je ta jedna velika medijska pozornost stvarala određeni pritisak na rad odbora koji se mogao iščitavati u medijima. Gledajući što je sve odbor odradio ovih šesnaest predmeta čini mi se da su se dosta dobra nosili s time. A kao što je rekao kolega Petar Selem teško je ulaziti u meritum problema i odluka koje su oni donijeli. Je li ovaj odbor mogao raditi više, da li je ovaj odbor mogao puno toga drugačije napraviti ovisi o tome koliko je tema došlo na sami stol. I čini mi se da je veća vrijednost obrađenih tema, obrađenih slučajeva u tome što će potaknuti neke druge da etički problemi izađu na vidjelo i da se obrade i da se zapravo ovo jedno izvješće, prvo izvješće nakon što je ovaj odbor, prvo izvješće koje ja gledam podnio može biti jedan poticaj mnogima drugima ali i svaki slučaj sam za sebe je na određeni način, a a govorimo kao neki dijamant šansa za brušenje ne bi li došli do pouzdanijih svojih stavova i mogli donositi kompetentnije odluke. Ne bih se toliko obazirao na dob ljudi koji se etičkim problemima bave. Jer dob sama po sebi nije mjerilo nečije etičnosti, nego način kako netko živi svoj život. Meni je vrlo interesantno da je predsjednik odbora ili predsjedavajući odbora osoba koja i predaje kolegij o etičnosti u znanosti što predstavlja na određeni način vjerujem i njemu samome izazov. Jer kroz ovu jednu trasu konkretnih problema može izvući zaključke i za svoj profesionalni rad. Hvala vam lijepo.

rekao bih na početku podupirem u potpunosti posebno uvodne rasprave koje su bile dobronamjerne, koje su usmjerene unapređenju kvalitete ovog važnog tijela koje je tek počelo sa svojim radom u jednom vrlo važnom, osjetljivom području kao što je etika u znanosti i visokom obrazovanju. Pitanja koja su istaknuta a zaslužuju pažnju vezana su uz sastav i izbor osoba koje sjede u tom tijelu i koje upravljaju tim tijelom. Nije suvišno naglasiti s obzirom na osjetljivost problematike, s obzirom na njihov značaj za temeljne društvene vrijednosti u sustavu znanosti i obrazovanja seniornost je važna komponenta. Onog časa kad se daju ocjene o pojedincima onda je to iskustvo i ta mjera itekako važna i značajna i osoba svojim kredibilitetom kao i svi oni koji sjede u tom odboru garantiraju svojim životnim ikustvom, svojim znanjem, svojim referencama, profesionalnim odnosom prema znanosti i visokom obrazovanju garantiraju i podupiru i afirmiraju rad odbora i ocjene koje koji puta imaju veliki odjek u hrvatskom društvu i medijima. I tome smo bili svjedoci. Svakako profesor Selem je istaknuo i neke važne probleme i ja sam isto uočio. Imamo jedan Etički kodeks Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju. Imamo Etički kodeks Sveučilišta u Zagrebu. Da li imamo etičke kodekse drugih sveučilišta? Kakav je njihov međusobni hijerarhijski odnos? Kakva je kompatibilnost tih etičkih kodeksa? To su pitanja koja zaslužuju pažnju i naše zajedničke napore kako bi standardizirali, jer nema potrebe da imamo više etičkih kodeksa koji reguliraju ova važna pitanja u znanosti i visokom obrazovanju. U preambuli ovog vašeg Etičkog kodeksa stoji slijedeće i to želim istaknuti i naglasiti. Kodeks određuje etičnost kao skup načela, prava i obveza kojima se uređuju ljudski i profesionalni odnosi, međunastavni, znanstveni, u studentskim i administrativnim članovima znanstveno-obrazovne zajednice. Temeljne vrijednosti za koje se odbor zalaže su poštenje, sloboda, ali istaknuli ste akademska izvrsnost. Čini mi se da je to nepotrebno i da je to pretenciozno. Akademska izvrsnost i opredjeljenje svakog onog koji je ušao u taj u taj prostor koji želi svojim ozbiljnim, profesionalnim i odgovornim radom ne samo kao pojedinac, nego i sastavni dio institucije osiguravati najbolju moguću kvalitetu. U tom smislu mislim da je to možda bilo nepotrebno i takvih konstatacija nema u Etičkom kodeksu Sveučilišta u Zagrebu. Primjena ovog kodeksa pretpostavlja dobru namjeru i poštenu prosudbu, a odnosi se na sve ustanove u sustavu visokog školstva i znanosti s pravom javnosti u Republici Hrvatskoj. Dalje, Etički kodeks Sveučilišta u Zagrebu donesen je 2007. godine. Rekao sam zaista su potrebni ima smisla uložiti napore kako bi se vidjela kompatibilnost tih etičkih kodeksa i kako bi se učinili svi oni napori da se standardizira dio dobre prakse koja osigurava visoku razinu etike u znanosti i visokom obrazovanju. Imamo Etički kodeks Sveučilišta u Zagrebu. Šta je sa Etičkim kodeksom Sveučilišta u Osijeku, Rijeci i nekim drugim sveučilištima. Kakav je hijerarhijski odnos između Etičkog kodeksa Sveučilišta u Zagrebu i pojedinih fakulteta. Kao što je rečeno pojedini fakulteti imaju odgovarajuća Etička povjerenstva. I osobno sam razgovarao sa članovima etičkih povjerenstava na svom fakultetu, Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Standardiziranje i ujednačavanje, reguliranje svih onih temeljnih vrijednosti bez potrebe da se reguliraju detalji. To mislim da ima smisla učiniti. Čini mi se da u vašem Etičkom kodeksu ima detalja koji su očiti i pripadaju jednoj struci. Zaista, kad se reguliraju ta pitanja, onda ti detalji nisu nužni i nisu potrebni. U svakom slučaju slažem se sa osnovnom konstatacijom da je jedno ovakvo tijelo itekako važno, da zaslužuje našu potporu i da zaslužuje napore kako bi ono u svom radu bilo što je moguće efikasnije u osiguranju visoke etičnosti, a to znači kvalitete znanosti i visokog, odnosno i visoke kvalitete u sustavu visokog školstva u Republici Hrvatskoj. Neka izvješća koja stoje u ovom, odnosno neki komentari i neki prilozi koji stoje u ovom izvješću zaslužuju pažnju i to je onaj dio koji izaziva medijsku pozornost. I zbog tog razloga seniornost pojedinaca i ljudi koji sjede u u takvom tijelu je izuzetno važna. Citiram: “Tvrdnje navedene u članku itd. o plagiranju profesora Kurjaka sukladno dostupnoj dokumentaciji istinite su i nedvojbeno je potvrđeno da je tekst preuzet bez naznake o izravnom preuzimanju.“ To je za svakog tko ima iskustva u znanstvenom radu zaprepašćujuće. Ali je to važno konstatirati i to je jedna od glavnih funkcija, itekako važnih funkcija da se takav oblik ponašanja suspendira iz sustava znanosti i sustava visokog obrazovanja, jer danas kada često u ovom Saboru govorimo o kvaliteti, razvoju, rastu utemeljenom na znanju, o konkurentnosti, onda moramo znati da te kategorije upravo izviru iz temeljnih načela visoke etičnosti i visoke profesionalnosti posebno u znanstvenom radu. Imali smo prilike u našoj nedavnoj prošlosti slušati različite komentare na tu temu. Jedan od naših kolega je pred nekoliko godina izjavio citiram: "to puno više govori o njima nego meni". Nadam se da ćete se sjetiti tog komentara koji je ukazivao na nedovoljnu profesionalnost i neetičnost na nekim institucijama našeg sveučilišta. U svakom slučaju ocijenio bih izuzetno važnim zadaću i misiju ovog tijela kao dio preventivne strategije koja treba spriječiti pad kvalitete koji se može dogoditi i zbog toga mislim da ovakvim preventivnim prepoznavanjem i javnim raspravama posebno u Hrvatskom saboru vjerojatno nikom ozbiljnom, odgovornom i pametnom neće pasti na pamet učiniti ono što je u suprotnosti sa interesima znanstvene akademske zajednice, visokim standardima kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju. Konkurentnost, svakako nema konkurentnosti, nema dobrog proizvoda koji se može komercijalizirati na današnjem modernom globalnom konkurentnom tržištu bez visoke kvalitete obrazovanja, visokog profesionalnog razvoja, pravih i ozbiljnih publikacija, pravih i ozbiljnih recenzija. I zbog toga na kraju bih rekao, slažem se sa svim što je do sada rečeno. Naša je obveza poduprijeti rad ovakvog tijela i učiniti sve da svojim komentarima usmjeravamo njegov rad da bi bio što je moguće funkcionalniji i kvalitetniji u zajedničkom interesu. Hvala lijepo. Hvala. Gospodin zastupnik Nevio Šetić. Izvolite. **Šetić, Nevio (HDZ)** Zahvaljujem. Gospodine predsjedniče, uvaženi predstavnici Vlade, gospodine državni tajniče, gospođe zastupnice, gospodo zastupnici. Dopustite nekoliko misli o izvješću o radu Odbora za etiku u znanosti i voskom obrazovanju za razdoblje od 6. veljače 2006. do 1. siječnja 2008. Namjerno čitam datum jer iz same te činjenice da je Hrvatskom saboru podneseno ovakvo izvješće, iz same činjenice da na poseban način razvijamo i znanost i visoko obrazovanje ja sam protiv da se odbije ovo izvješće, dapače … /Ne razumije Svakako slažem se sa nekim primjedbama koje je i kolega iz SDP-a iznio i kolega Selem, da ima ovdje nekih manjkavosti tako i kod sastava odbora, to je činjenica, ali provjerio sam ima dovoljno i znanstvenih savjetnika i redovitih profesora, a naravno treba i nadopuniti. I to je činjenica i to treba iz ove govornice reći, ali treba reći i sljedeće. Znanstveno mišljenje možda je najdominantnije mišljenje u razvitku modernog hrvatskog društva koje izravno ulazi u razne sfere društva pa i proizvodnje, ono što može stvarati rast, ali to znanstveno mišljenje može se često i zloporabiti osobito sjetimo se da smo osnovali ove jadranske sveučilišta, da smo samo osnovali šest veleučilišta, koliko može tu biti i raznih i krivih poteza i treba imati razinu s koje se može određene stvari posuđivati. Ja sad ovdje neću čitati o čemu sve kodeks i što sve tretira ali je to jako dobro zahvaćeno i u tom pogledu čini mi se da je ovaj odbor počeo davati rezultate i da je i to treba reći i dobro je to u hrvatskoj sabornici reći da nad ukupnim tim radom neko di je i vidi da li smo dovoljno etični, da li smo dovoljno tolerantni, da li ima dovoljno povjerenja, odgovornosti, respekta te jedne univerzalne civilizacijske vrijednosti u tom sustavu. Ja osobno želim reći da u toj velikoj želji da stvorimo visoka učilišta, veleučilišta ili pak sveučilišta ponekad su ambicije veće od mogućnosti. Ponekad se mora pribrojiti određeni broj znanstvenika i ono sve što ide, a s druge strane kada gledamo benefit od našeg znanstvenog rada i doprinosa i kada bi podvukli crtu i počeli gledati koliku korist hrvatsko društvo od toga ima, također bi se otvorile velike rasprave, ali da je to velika mogućnost to stoji i to živimo i u tom mišljenju svaki dan se moramo inovirati jer svjetski potencijal znanja to više-manje uopće poznato, od 5-6 godina se udvostručuje, a taj svjetski potencijal znanja treba i prihvatiti kroz znanstvenu aparaturu, kroz stručnu aparaturu to najbolje činimo, ali bez etičnosti, bez odgovornosti tu mogu nastati posljedice. Ja bih rekao da znanstveno mišljenje pati najviše od jedne činjenice, a to je parcijalnost. Život je cjelina, a ponekad i genijalne stvari parcijalne ne mogu živjeti ono što hoćemo, a upravo u širokim i to javnim transparentnim otvorenim raspravama to je lako uvidjeti. I ja mislim da svako društvo koje misli u sebi, mora dobro prosuđivati za što se ulovit, na čemu graditi i na čemu opstajati, jer proizvodit život i sebe sigurno ti pomaže i znanstveno mišljenje, ali ponekad treba puno puno kompleksnije se toj problematici dati. Ja ovdje želim reći da načela koja uzima ovaj odbor vjerojatno su kompatibilna i s etičkim načelima sveučilišta i fakulteta, to je logično. Pa takvi treba biti i mi moramo potaknuti da sveučilišta imaju svoja etička načela i da se već na toj razini bave tom problematikom i da se može definirati ono što se može etičkom raspravom riješiti, a ono što je zloporaba što se treba … /Ne razumije se./ … nekim drugim institucijama, na tim pitanjima ne može nitko riješiti, niti ovo povjerenstvo neke zloporabe i neke pogreške nije moguće samo etičkim putem riješiti. Ali etička odgovornost i ovaj kompleks pitanja sigurno su određene kočnice koje imamo u sebi i određene odgovornosti koje dajemo. Jer svi dobro znamo kada nastupa znanstveno djelo u kom času, a da bi do toga došli ako dajemo svoj originalni pristup, za to moramo biti pohvaljeni, nagrađeni, napredujemo i možemo prenijeti to znanje na druge. Ja ovdje želim istaknuti radi javnosti da visoka načela ovog i zadaća odbora jesu da je etički neprihvatljivo unutar akademske i znanstvene zajednice iznošenje optužbi na račun znanstvene etičnosti kolega bez podnošenja dostatnih dokaza za takve tvrdnje. To je jedna vrlo važna kategorija. A zamislite da ovo prenesemo na političko mišljenje i da počnemo ovakav kodeks donositi koliko bismo si imali što reći, ali to ne znači da u našem ponašanju te odgovornosti ne trebaju biti. Dapače. Itekako trebaju biti, ali ako nitko, ama baš nitko o tome ne govori u Hrvatskoj, to je onda loše, ali Hrvatski je sabor ja mislim da je baš mjesto da se o tome govori, jer mi moramo imati kočnicu na nečemu, ne možemo baš sve što hoćemo. Nadalje, napose je etnički neprihvatljivo iznošenje nedokazanih i neprovjerenih tvrdnji od strane članova akademske znanstvene zajednice putem sredstava javnog priopćavanja. Također jedna vrlo važna ograda. Odbor zauzima stav najoštrije osude anonimnog denuciranja. Ja bi vam mogao iz vlastite prakse reći koliko takvih dolazi na primjedbi. Prema tome, jedna praksa koja nije jako popularna, a svi mi koji radimo u znanstvenim institutima, ustanovama, znamo da se počesto pokrada po fakultetima kolaju takva pisma ili takve činjenice. Ja nisam protiv, možda i na taj način se može nešto riješiti, ali bojim se da je tad već prekasno i da treba znati naći komunikaciju i s takvim problemima. To je vrlo, vrlo važno. Ja se ovdje ne bih posebno osvrtao na pojedine predmete koje je odbor raspravljao, već želim reći i podcrtati tu činjenicu da je ovaj odbor mlad odbor, da ima svoju perspektivu i da ove slabosti koje su uočene treba poduprijeti da se ispravi, tim više ja ne vidim ni jednog razloga da odbor ne bude kompletiran. To je sigurno činjenica koja stoji. Isto tako držim da će cijeli kompleks pitanja zaživjeti još više na etičkim povjerenstvima sveučilišta i fakulteta. Isto tako u akademskoj zajednici sigurno i samim djelovanjem ovog odbora doći će još veće držim odgovornosti i onoga što znači ovaj kompleks pitanja. I ono što želim reći, a primjenom bolonjskog procesa gdje se sama metodologija i tehnička poučavanja i toliko toga mijenja i odnos sa studentima, ali i odnos u onome što smo i danas u ovoj sabornici čuli prema cijeloživotnom učenju i odnos prema onim ljudima koji nastavljaju svoje postdoktorske, postdiplomske studije, na doktorskim studijama. Tu je još važnije ponašanja upravo učitelja ako smijem tako reći, profesora jer svi mi koji smo u kontaktu s time, ja ponekad na sveučilištu gdje imam jedan kolegij, studenti mi kažu da ne mogu doći do profesora, neke druge stvari, znači ta javnost koja mora biti nazočna u tome, mislim da je jako, jako potrebna. Jer biti snaga nekome, vrlo teško gospođe i gospodo mi možemo svoje iskustvo nekome prenijeti. Mi možemo znanje, ali to duboko iskustvo u komunikaciji s nama zrači i drugi se odluče na to ići. To su neke stvari koje su jako važne. A reći ću ovdje što sam rekao i mojim studentima jedanput u jednoj raspravi, predavanju, i onda sam rekao stajao sam na nogama, ja ću se zauzeti za sve to, ali iz jednog još razloga, a znate kojeg razloga. Upravo ti mladi ljudi u našim uvjetima kao što je Hrvatska zaradit će naše mirovine, ako mi njima ne udahnemo onoliko kompetencija, snage iznutra, ta naša mirovina može biti mršava, jer hrvatski sustav je takav da mora iz sebe graditi. htio bih reći kao oluziju jer ta snaga je u nama i u onima koji dolaze, jer ako ne prenesemo, ako ne otvorimo vrata, ako ne kažemo i tu se slažem sa zastupnikom, gospodinom Flegom koji je rekao da uglednici, da oni ljudi koji su dokazali u društvu da to mogu učiniti da trebaju progovarati o ovim pitanjima. Da apsolutno stoji zato jer upravo, to je ta etičnost, to je ta odgovornost, ali svakako i da se svi mi odgovorno s visokim povjerenjem i respektom odnosimo u našim ustanovama. Hvala lijepa. I kao posljednji u današnjoj raspravi od zastupnika je gospodin Antun Vujić. Izvolite. Zahvaljujem se gospodine predsjedniče. Meni je malo neugodno govoriti iza ovoliko plemenitih nastupa ovdje koji su svi podržali etiku. Inače, kako da kažem, ni ja ne spadam u one koji su protivni etici, dapače nešto smo od toga i studirali, dijelimo ta mišljenja itd. Ali etika ima neko svoje mjesto, ona ima mjesto u svojoj struci, ona ima mjesto u našim međusobnim odnosima, a inače za politiku je njen javni oblik pravni. njen javni oblik pravni. Svojedobno je bila rasprava nezavisno od ovih diskusija iz davnog preporoda koje smo čuli i kada se formirala hrvatska država, bilo je i ovakvih ideja da recimo bude ministarstvo istine. Ne znam da li vi gospodine predsjedniče tome toga slažete, i onda je onako ipak pokušajem i argumentacijom pravne i druge znanosti rekla da je istina relativno tako relativno relativna, da upotrijebim taj pleonazam, a da se zapravo ministarstvo mora biti pravosuđe, da vide kakvi su zakoni, da li se primjenjuju i kako može itd. Dakle ovako, nešto apsurdnije od Odbora za etiku koji bi bio paradržavna ustanova ja nisam još uopće mogao zamisliti da postoji. Ja sam inače sam sebi upućujem kritiku da je do ovakvih prijedloga došlo, a i vjerojatno je došlo u plemenitoj namjeri kada su se oni postavljali. Oni su se vjerojatno postavljali da bi pravni kodeksi i da bi na neki način ukupnost naših da tako kažem svih pozitivnih svojstava što bolje dolazila do izražaja. Međutim, na što se svodi na kraju izvješće ovoga Odbora za etiku, znanost i visoko obrazovanje? Ima nekoliko teza i nekoliko slučajeva. Pa dajte pogledajmo malo te teze. Kaže ovako, šta radi odbor. On je zauzeo načelni stav temeljem članak tog i tog, zakona da je etički neprihvatljiv unutar akademske i znanstvene zajednice …/Govornik se ne razumije./… optužbi na račun znanstvene etičnosti kolega bez podnošenja dosadnih dokaza za takve tvrdnje. To je objeda. To nema nikakve veze s etikom, to je najgolija objeda i šta ima Odbor za etiku sa time? To je posao sudstva, posao tužbi itd. Drugo, napose je etički neprihvatljivo izvršen nedokazanih i neprovjerenih tvrdnji od strane članova akademske i znanstvene zajednice putem sredstava javnog priopćavanja. To je kleveta. Kakve to veze ima sa Odborom za etiku? To je kleveta. Gledajte ovako. Ideja Odbora za etiku se vjerojatno zasniva na nečemu što bi svi voljeli, ali na žalost tako to nije, da postoji neko tijelo koje može utvrditi što je istina, pa onda od toga i što je dobro, pa onda poslije toga što je još probitačnije itd., međutim toga nema. Ne može biti Odbor za etiku koji je vezan na paradržavne ustanove, koji je vezan na slučajeve arbitraže. Zato postoje sudske instance, zato postoje da tako kažem svi drugi elementi, a inače u znanosti, znanost i etika imaju mnogo složeniji odnos od ovoga. U znanosti je etično biti znanstven. U znanosti je etično istraživati stvari do kraja i od onoga do čega si došao da tako kažem, to staviti kao znanstvenu, autonomnu istinu do koje si došao u u javnu službu na polemiku sa tim idejama da bi se utvrdilo što je što. A ovdje se ulazi u slučajeve. Kome se podnaša izvještaj da bi možda Sabor trebao da uopće spominje imena koja su ovdje unutra, da li su ona pozitivna ili negativna. To se ovoga Sabora ne može uopće Neću spomenuti niti jedno ime, neka su toliko poznata i znana da ih je bolje ne citirati da im ne otežamo niti ne olakšamo njihovu sudbinu ako su u sukobu. Oni su u sudskim problemima, oni su u drugim problemima, u kaznenim. Što sa tim ima ikakav Odbor za etiku? Ono što ja mislim to je da bi sigurno trebalo jačati etičku svijest u sveučilišnoj zajednici, u znanstvenoj zajednici itd., ali to se ne može putem Odbora za etiku. Ja mislim da ovo izvješće Odbora za etiku pokazuje da Odbor za etiku nema nikakvoga smisla i da je to jedna od ovih patetičnih ustanova koju treba ukinuti, afirmirajući da tako kažem sve one vrijednosti za koje se zalaže znanost u natjecanju, u kompeticiji tipa da tako kažem suprotstavljanja, u polemikama itd. Ovo je jedan da tako kažem utopijsko rezidualni relikt jednoga shvaćanja koje nema veze sa suvremenom državom koja ima nekoliko svojih da tako kažem, ne nekoliko nego razvedena svoja svojstva na kojima rješava ovakve probleme. Da je ovo moglo biti bolje onda bi i slučajevi opisani trebali biti drugačiji. Dakle, kada se sve svede govori se o tome da se oni bave pitanjima pobjede, pitanjima klevete, a time se bave drugi organi, ovo nema smisla osim ukoliko to neće netko zloupotrebljavati. Prosuđivanje o nekim slučajevima liči na zloupotrebu prosuđivanja o tim slučajevima. O tome ovaj Sabor pogotovo ne smije ulaziti. Ovaj Sabor nema veze sa procjenama tko je upravu u pojedinim od ovih slučajeva, njega se to ne tiče. On je preveliki naslov da se bavi ovim stvarima. Dakle, u ime etike, u ime Hrvatske Države, u ime pravnog sustava, u svoje osobno ime smatram da treba pokrenuti radnje da se ovaj odbor ukine. Hvala lijepa. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa ja mislim da treba ispravit krivi, po meni krivi navod kolege Vujića koji je kazao kako je ovaj odbor neka velika, nepotreban itd. A upravo stoga što ne radimo u idealnom društvu ni u idealnoj državi, a nije ni idealna znanost ni akademska zajednica on je nužan i potreban kako bi korigirao slabosti.

Predstavnik Vlade gospodin državni tajnik Dražen Vikić Topić, nadam se da će kratko zaključno. **Vikić Topić, Dražen** Poštovani gospodine predsjedniče! kratak jer evo već je skoro sedam sati. Prvo bi se i poštovane gospođe zastupnice i gospodo zastupnici, prvo bih se zahvalio na konstruktivnoj diskusiji i vrlo konstruktivnim prijedlozima koje smo kolega Katavić i ja slušali. Zahvaljujem se u ime ministarstva i Vlade. I mi ćemo pokušat što više tih stvari i implementirati. Ali odmah bi vam rekao u početku da je bila odlična ideja da ovaj Sabor prije skoro dvije godine, potaknuo i osnovao ovaj odbor, jer takav odbor imaju Austrija, imaju skandinavske zemlje Finska, Švedska, Norveška. Mi znamo kako kod njih znanost teče, koji to standard ima Velika Britanija. Nažalost nemam kod sebe pismo kojim su nam Britanci čestitali na par odluka koje smo donijeli, jer ljudi to prate u inozemstvu. Vi biste se začudili. I British Medical Journey nam je čestitao i Commity Public of …/Govornik se ne razumije./… itd. I mislim da je takav definitivno odbor potreban. Samo naravno on kao i svaka stvar u početku koja je kao malo dijete, mora mu se dat malo podrške i svjesni smo da ima poteškoća koje ćemo ispravljat. Samo ću kratko ispravit par stvari. Odbor ovog trenutka ima 8 članova, nikako 6 kao što je rekao cijenjeni zastupnik gospodin Flego. Ima 8 članova. Nedavno smo razriješili jednog na osobni zahtjev zbog bolesti. Doći će i novi sada. To je znači to. On se bavi, zapravo zašto je on važan? On se bavi odgovornom provedbom istraživanja. Njemu nije toliko funkcija da gleda etiku sa filozofskog stanovišta, nego odgovornost i istraživanje u vremenu kada imamo GMO-e, kada imamo biotehnologije i slično. Zašto je slučajno, još samo komentar, nekako bilo dosta iz medicine? Pa gledajte, u Hrvatskoj 46% znanstvenika se bavi biomedicinskim i biološkim znanostima. Pa onda normalno da tu ima i više će se naći nekih problema. Ali nije to sve skupa puno s obzirom na broj znanstvenika koji se bave tim istraživanjima. Što se tiče kodeksa rekao bih da osim zagrebačkog sveučilišta ima i riječko sveučilište kodeks. I naravno i druga sveučilišta bi morala svoje kodekse napravit. I napravit će. Instituti mnogi imaju, samo se to više zovu kao pravilnici odgovorni provedbenim istraživanjima u zajednici u … /Govornik se ne razumije./… projekata su svi znanstvenici morali potpisati da će provoditi odgovorno istraživanje. I to je ključno. To je jedan novitet kod nas, a vani to najnormalnije funkcionira. U SAD postoje dva odbora na nivou Sjedinjenih Američkih Država. Tako da mislim da se ne bi trebali s tim opterećivati jel to treba ili ne treba. Inače što se tiče odbora evo u početku ga je moralo naravno ministarstvo pomoći, a sad je on prešao u Agenciju za znanost i visoko obrazovanje i kompletno se sve radi tamo. Znači on je …/Govornik mislim da nema nikakvog miješanja ministarstva u radu odbora. Evo, ja se još jednom zahvaljujem zaista na konstruktivnim sugestijama i nadam se da će sljedeći izvještaj biti još kvalitetniji nego što je ovaj. I smatram da ga treba i Vlada ga je zato prihvatila. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepo. Zaključujem raspravu. sad ćemo prekinuti sjednicu. Sutra nastavljamo u 9,30 sati sa dnevnim redom koji je ovdje po redu. Nadam se da ćemo imati uvjete za ovu točku Potvrđivanje Sporazuma Republike Hrvatske i Makedonije i tako redom. da bi u 13,30 sati bilo glasovanje. U 13,30 sati kako ne bi morali čekat, ali nećemo onda sutra imati pauzu znate. Onda bi 13,30 sati nastavili sa glasovanjem. Ja vas molim i klubove da to osigurate. Hvala lijepa i prijatno!